Predstavnik ne želi obrazložiti, nema potrebe obrazložiti prijedlog. Izvjestitelji odbora također ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub SDP-a i kolega Peđa Grbin.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče. Člankom prvim Zakona o zaštiti od buke propisano je da se tim zakonom utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom u vezi s utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu, osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke. Imajući u vidu citiranu odredbu koja predstavlja temeljnu odrednicu Zakona o zaštiti od buke prijedlogom izmjena i dopuna toga zakona a slijedom analize njegove primjene predlažu se izmjene koje idu u smjeru prije svega sužavanja polja primjene zakona na način da se određuje da se zakon ne primjenjuje na buku koju izazivaju domaće divlje životinje, koja nastaje zbog uporabe uređaja, opreme i vozila tijekom sportskih aktivnosti, koja potiče iz objekata koji obavljaju djelatnost bez valjanog odobrenja nadležnog tijela te buku koja nastaje uporabom zrakoplova. Nadalje a s ciljem učinkovitog i usklađenog provođenja nacionalne politike na području zaštite od buke predviđeno je da Sabor na prijedlog Vlade donese nacionalnu strategiju i akcijski plan za zaštitu od buke. Mijenjaju se odredbe koje se tiče obveze izrade strateških karata, buke i akcijskih planova na način da će navedena obveza sada postojati za gradove veće od 250 tisuća stanovnika. Mijenjaju se odredbe koje se tiču definicije naseljenog mjesta, glavne ceste itd. ono što po mojem sudu, po sudu nas iz SDP-a najviše zanima javnost a što mi u ime Kluba zastupnika SDP-a svakako pozdravljamo jest odredba kojom se kontrola nad uporabom elektro-akustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kontrola buke koja nastaje povodom održavanja javnih skupova i organizirane razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru prepušta lokalnoj samoupravi. Dakle stupanjem na snagu ovog zakona kontrolu buke na primjerice terasama kafića ili u Klubovima na ulicama, trgovima i stadionima za vrijeme koncerata neće više provoditi inspektorat već će ista biti i u nadležnosti komunalnog redarstva odnosno naših općina i gradova koji će na raspolaganju imati sve mjere koje su do sada imali inspektori što znači da će komunalno redarstvo moći zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke, zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir pokretati prekršajne postupke ili na licu mjesta naplaćivati kazne do iznosa od 3000 kuna. Takvom odredbom omogućit će se efikasnija zaštita građana jer komunalnih redara ima daleko više nego državnih inspektora pa će svakako biti efikasniji. A s druge strane kroz mogućnost donošenja odluka o prekoračenju razine buke za održavanje manifestacija gradovima i općinama je omogućeno da sami kreiraju jedan segment politike odnosa prema buci. Ukratko ovim zakonom postignut ćemo jednu sinergiju između državnih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave kako bi se osiguralo da se odredbe Zakona o buci poštuju ali istovremeno na jedinicama lokalne samouprave velika je obveza da procijene kada, u kojim slučajevima i pod kojim okolnostima treba na pojedinim lokacijama koje moraju biti jasno definirane i kao takve jasno građanima prikazane na kojim je lokacijama dopušteno prekoračenje dozvoljene razine buke naravno uz adekvatnu kontrolu. lokalna samouprava više neće moći u slučaju prekoračenja razine buke počivati za onim do sada vječnim alibijem koji je bio da to nije u njihovoj nadležnosti, da oni ne mogu ništa u pogledu prekoračenja buke i da se oni kojima buka smeta obrate inspektoratu. Ukratko, mi u SDP-u ovaj zakonski prijedlog smatramo dobrim i stoga ćemo ga podržati. Hvala lijepa. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega kažete da će sada ovo biti u nadležnosti komunalnog redarstva. Onako kako iščitati iz ovih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od buke kaže da je komunalno redarstvo će biti nadležno samo u slučajevima kada se radi o odluci predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, a znamo što znači i koje akte i što što sve donosi Zakon o buci. Prema tome ako se radi o prekoračenju decibela onda će to i dalje provoditi sanitarni inspektor, kada se radi o odlukama predstavničkog tijela, a to je korištenje akustičnih uređaja na otvorenom onda će to zasigurno biti u nadležnosti komunalnog redarstva.

o situacijama gdje se određuje na nekim mjestima mogućnost prekoračenja dozvoljene razine buke zbog manifestacija ali isto tako radi se o mjestima gdje se i produžuje vrijeme kada se može prekoračivati razina buke i ono što je ključno s time povezano a to su odluke koje se tiču radnog vremena ugostiteljskih objekata. Nakon 8 godina provedenih u lokalnoj samoupravi vjerujte mi znam da gro primjedbi građana dolazi upravo upravo zbog tih problema, zbog buke sa terasa kafića, zbog koncerata koji bi trebali trajati do 10 sati, a traju do 12, 1, 3. Ja nemam ništa protiv, dapače ja želim da se ti koncerti odvijaju i nakon tog vremena ali isto tako želim da oni koji ih organiziraju poštuju zakonske odredbe, a ovime dobivamo efikasan mehanizam. Pored državnog inspektorata komunalni redari koji će jedinici lokalne samouprave opremiti adekvatnim uređajima moći će kontrolirati njegovo provođenje. Nema više alibija, nema više priče mi imamo samo dva inspektora oni ne stižu istovremeno u Poreč i u Pulu ili u Rijeku ili Crikvenicu. Sada će i Rijeka i Crikvenica i Poreč i Pula moći i morati sami kontrolirati kako se život odvija na njihovom području. Hvala.

Nadalje, svaki zvuk koji može uzrokovati stvarnu fiziološku ozljedu osobi kojoj je izložena ili fizičko oštećenje na nekoj građevini. Izloženost buci uzrokuje nesanicu, kroničan umor i neuroze te pogoršava postojeće zdravstvene tegobe i štetno djeluju na živčani, krvožilni, probavni i hormonski sustav. Kod osoba izloženih buci razvija se kronični umor i bukom izazvane neuroze. Štetni učinak buke na kvalitetu života i zdravlje je nesporan te se Zakonom o zaštiti buke utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu uljučujući smetanje bukom. Direktive EU u pravilu propisuju minimalne standarde zaštite okoliša i zdravlja ispod koje države članice u svom nacionalnom zakonodavstvu ne bi trebale ići. Oni međutim ne sprečavaju državi članice da uvedu odnosno da zadrže više standarde nego što je to propisano direktivom. Zakonodavstvo EU u zaštiti od buke možemo podijeliti na one koje regulira razina buke koja dolazi iz pojedinih izvora, automobila, željezničkih vozila itd. i onog koji se tiče razine buke u okolišu, tj. izloženosti stanovništva buci. Unatoč činjenice da zakonodavstvo o buci na razini EU postoji još od 1970.godine, izloženost stanovništva buci se od tada nije smanjila. Kako se promet motornih vozila povećavao stanovništvo je postajalo sve izloženije buci. Zakonski standardi vezani uz buku nisu bili postavljeni tako da potiču proizvođače automobila na smanjenje razine buke nego su samo odražavali prevladavajuću tehnologiju tog vremena. Zakonodavstvo o buci željezničkih vozila stupilo je snagu tek početkom prošlog desetljeća, a i tada samo za vlakove koji prolaze kroz dvije ili više država članica. Utvrđene su neke granične vrijednosti za buku određenih vrsta željezničkih vozila, no one nisu naročito ambiciozne i postojeća vozila ih mogu lako zadovoljiti. Naročito je problematična postojeća flota željezničkih vozila, naime željeznička vozila u pravilu imaju dugi životni vijek u prosjeku oko 40 godina. Tako da je većina postojeće željezničke flote prilično stara i može biti vrlo bučna. Situacija bi se mogla značajno poboljšati nadogradnjom postojećih vozila što bi trebalo na odgovarajući način i poticati. Zakon o zaštiti od buke kao što sam već istaknula utvrđuje mjere u cilju izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu. Odredbe ovog zakona ne odnose se na buku koja nastaje pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim okolnostima koje mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te narušavati čovjekovu okolinu u većim razmjerima. Buku koju izaziva sama izložena osoba, buku svakodnevnih kućanskih aktivnosti, buku untar vozila, buku iz stambenih prostora, buku na radnome mjestu, buku od vojnih aktivnosti, zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičnim uređajima, buku od uporabnih predmeta koji predstavljaju kultno dobro. Izmjene i dopune zakona o kojima danas raspravljamo potrebne su radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa propisima Europske Unije, na području zaštite od buke te daljnjoj provedbi direktive U cilju provođenja nacionalne politike na području zaštite od buke propisuje se pravna osnova za donošenje nacionalne strategije i akcijskog plana za zaštitu od buke te strateških karata buke. Zakonskim prijedlogom dopunjuju se odredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o zaštiti od buke na način da se obavljanje i nadzor nad provedbom odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. Zakona povjerava komunalnom redarstvu te da je isto pri provedbi predmetnog nadzora ovlašteno poduzimati odgovarajuće upravne mjere, naplaćivati mandatne kazne na mjestu počinitelja prekršaja i predlagati pokretanje prekršajnog postupka. Postavlja se pitanje da li je to dobro rješenje da se nadzor nad provedbama odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave …/Govornik se ne razumije./… komunalnom redaru kada znamo da postoji problem zbog nedovoljnog broja komunalnih redara u turističkoj sezoni. Novim zakonskim prijedlogom, člankom 1. predlažu se izmjene i dopune odredbi o iznimkama od primjene na način da se zakon neće primjenjivati na buku koju izazivaju domaće ili divlje životinje, buku koja nastaje zbog uporabe uređaja, opreme i vozila tijekom sportskih aktivnosti i buku koja potječe iz objekata koje obavljaju neregistriranu djelatnost, odnosno bez odobrenja nadležnog tijela državne uprave. U članku 1. stavak 1. koji se odnosi na buku koju izazivaju domaće životinje smatram da bi trebalo dodati: "osim u proizvodnim pogonima ili farmama u kojima razina buke prelazi zakonom dozvoljenu razinu.. Također na stavak o sportskim aktivnostima trebalo bi dodati: "na događajima prethodno najavljivanjim nadležnim tijelima.". Također zakon se dopunjuje radi daljnjeg osiguravanja provedbi direktive Europske unije vezano za drugi dio drugog kruga izrade strateških karata buke i akcijskih planova. I treće kruga izrade strateških karata buke i akcijskih planova za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Članak 4. Izmjena i dopuna prema EU zakonodavstvu obvezuje gradove sa više od 250 tisuća stanovnika na izradu strateške karte buke i akcijskog plana što vrijedi za gradove država članica Europske unije. No većina država članica Europske unije ima znatno veći broj stanovnika. Dok će se ova odredba novog zakona odnositi na jedan jedini grad u Hrvatskoj a to je Zagreb koji ima oko 800 tisuća stanovnika. Prvi sljedeći grad iza Zagreba po broju stanovnika je Split, zatim Rijeka, Osijek, a svi ostali gradovi padaju ispod 100 tisuća stanovnika. Način života u ovim navedenim gradovima, količina svakodnevnog prometa, industrijske buke i broja stanovnika i sama činjenica da su to četiri najveća grada u Republici Hrvatskoj ipak bi trebala zahtijevati obavezu izrade strateške karte buke i akcijskog plana što je i bila ideja vodilja pri donošenju zakona 2009. godine. Zakonom, ovim Izmjenama i dopunama Zakona povećane su i novčane kazne za gradove u iznosu od 200 do 500 tisuća kuna, odnosno grad ukoliko ne izradi stratešku kartu buke i akcijski plan u propisanom roku. Istim člankom povećani su i novčani iznosi, kazne odgovornih osoba, obveznika, izrada strateških karata buke i akcijskog plana u iznosu od 20 do 50 tisuća kuna. Zbog svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a podržati će ove izmjene i dopune Zakona. Hvala. **Zgrebec, Hvala lijepo. Pa uvažena zastupnice, kolegice Banić, slažem se s vama da treba nešto učiniti, međutim pitanje hrvatskog turizma i buke koja dolazi uslijed djelovanja tog turizma je nešto što neće riješiti ovaj zakon niti pokušaj podjele države na neki način odgovornosti sa lokalnom samoupravom ili sa komunalnim redarima. Jer mi koji živimo u tim destinacijama svjesni smo da ponekad ni policija sa svim svojim ovlastima ne može riješiti sve moguće oblike buke koji se pojavljuju u tim područjima. Jasno je da lokalna samouprava mora pokušati ajmo na neki način reći koristiti svoje ovlasti da utječe na život u tim mjestima, međutim ta primorska mjesta upravo žive od te buke. I na jednoj strani imamo pokušaj da to riješimo zakonom što nećemo a na drugoj želju tih ugostitelja koji plaćaju velike najmove, koji koriste javne površine da zarade koju kunu više. Nitko ne želi sjediti u kafiću ili ne znam kojem obliku ugostiteljskog objekta bez nekakve muzike, bez buke, bez dodatnih sadržaja pogotovo u noćnim satima. Ovako je jednostavno evo sada ćemo mi to nešto zakonom ograničiti pa onda će se to riješiti, je samo kažem jedan loš pokušaj da se podijeli odgovornost države jer ni sanitarni inspektori ne mogu osporiti moguće ateste koje svi ti aparati imaju. Ne mogu reći da oni nisu takvi, ali kada sanitarni inspektor od iz takvih objekata buka je uvijek jednaka ili još jača. Tako da, mislim da bez obzira na dobre želje o buki ili buci nećemo ništa riješiti. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom. Pa prije svega Klub HDSSB-a podržati će ove Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od buke. Javio sam se sa jednom posebnom namjerom da evo kažem nekoliko riječi koliko zakon može biti zaista mrtvo slovo na papiru. Mi ovaj Zakon prihvaćamo jer je to naša europska obveza, jer da je zakon bitan za dakle građane i građanke Republike Hrvatske. Ali evo jedan konkretan slučaj, prije nekoliko dana raspravljali smo upravo o ovome Zakonu, imali smo na Odboru za predstavke i pritužbe građana peticiju stanovnika koji žive na Trgu Josipa Bana Jelačića u Zagrebu, zagrebačkoj Ilici, Jurišićevoj ulici i to je bilo negdje 200-tinjak ili do 250 potpisa naših građana gdje se jednostavno dogodilo sljedeće. Predstavnici ministarstva zdravlja prebacili su dio odgovornosti na predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvo unutarnjih poslova prebacuje odgovornost na Gradski ured grada Zagreba. Pa onda su podnositelji peticije dakle građani, osobe na koje bi se ovaj Zakon trebao dakle odnositi, ljudi koji žive u većim gradovima, manjim, nije bitno, buka je svagdje prisutna, ovdje u gradu Zagrebu na Trgu bana Jelačića to je više. Oni jednostavno nisu dobili nikakvu informaciju niti ih je itko primio u Gradskom uredu Grada Zagreba i mi smo raspravljali o tome dobrih sat, sat i pol vremena. Na kraju smo došli do zaključka da se tu vrše međusobne prepiske između nadležnih ministarstava, nadležnih ureda, nadležnih institucija, uglavnom ne rješava se ništa. Pa evo apeliram i ispred Kluba zastupnika HDSSB-a, a i ispred Odbora za predstavke i pritužbe građana, mi bi trebali građane koji imaju probleme sa ovim, dakle imali smo slučaj kada je zakonski dozvoljeno 40 decibela, a buka je bila 250 pa pa su nekima potpisnicima peticije popucali zidovi jer su to stare građevine, dakle povijesna jezgra, popucali zidovi od buke odakle urešene konstrukcije stanova tih građana koji su se obratili svojom predstavkom da nitko nije učinio apsolutno ništa pa se tu kose dva interesa. Kosi se javni interes za održavanje manifestacija kulturnih, umjetničkih koncerata i slično i kosi se privatni interes, interes naših građana i građanki Republike Hrvatske. dakle nitko nije protiv da se na trgovima održavaju manifestacije i kulturna događanja, ali dakako smo protiv toga da građani zbog toga trpe štetu. Tu štetu njima nitko neće nadoknaditi, a isto tako kada su sami htjeli, dakle doći do zaključka tko je nadležan da mjeri dozvoljene decibele morali su platiti vještake, privatne vještake koji su to mjerili da to nije sukladno zakonu, platiti to 1200, 1500 kuna da na kraju sa tim potvrdama i tim očitovanjima ne mogu učiniti ništa. Pa evo jedan apel da naši zakoni koje Hrvatski sabor donosi koji trebaju biti u korist građanima Republike Hrvatske nisu mrtvo slovo na papiru, zakoni o kojima ćemo raspravljati samo da bismo ispunjavali europske obveze nego treba učiniti sljedeće zaista pokrenuti pitanje izrade strateških karata buke, donijeti akcijske planove, te planove provoditi, ali prije svega i pomagati građanima koji se zbog ovakovih problema nađu u situaciji da imaju štetu od toga, štetu koju na žalost nitko nikada neće nadoknaditi. Jedna zastupnica članica odbora i gradonačelnica isto tako istaknula taj problem održavanja manifestacija na trgovima i problem ljudi koji žive u tome okruženju, kojima jednostavno nitko ne može pomoći ništa, a pomalo je apsurdno da nadležna ministarstva, pa i Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutarnjih poslova prebacuju lopticu jedni na druge, a do zaključaka, do rješenja i do zaštite građana koji imaju probleme po ovome zakonu nitko nije učinio ništa. Prije svega, postavlja se pitanje čemu zakoni, čemu europske direktive, čemu strateški planovi, strateške karte, akcijski planovi ako nitko po tom pitanju zaista ne učini dobro ništa našim građanima. evo, mi podržavamo ovaj prijedlog zakona ispunjavajući našu europsku obvezu, ali apeliramo i na Ministarstvo zdravlja i na nadležna ministarstva, a posebno na gradske urede u većim gradovima na koji se ovaj zakon odnosi. u ovom slučaju to je grad Zagreb i gradska uprava da poštuju, dakle prava naših građana zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Zgrebec, Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke. Od kolegica i kolega koji su govorili u ime klubova očito je da će navedeni zakonski prijedlog proći i da će ga podržati svi klubovi naravno uz obrazloženje da je on po hitnom postupku radi usklađenja sa direktivom i u prilogu sa potpisanom izjavom da je usklađen sa EU propisima. Najvažniji razlog zbog kojeg se javljam i zbog čega sam proučavala ovu problematiku je taj što me zaintrigirala odredba izmjena i dopuna ovog zakona koja kaže jasno da se odredbe ovog zakona ne odnose na buku od zrakoplova. S obzirom da sam na području grada Velike Gorice koji je vrlo blizu Zračne luke Zagreb to me ponukalo da između ostalog pogledam i Zakon o zračnom prometu i da vidim uopće na koji način je riješeno pitanje buke i što sam više zaranjala u različitu problematiku koja rješava to pitanje to se i meni postavljalo sve više pitanje i dilema, pa bih doista voljela da na kraju predlagatelj bar na određeni način te moje dileme makne. Naime, kao što iz svih i iz direktive i iz svih podataka do kojih sam došla i koji jesu i u ovom obrazloženju vidi se da najkasnije do 18. srpnja 2013. godine je potrebno Ministarstvu zdravlja dostaviti akcijske planove i naznačene prioritete koji se mogu identificirati prekoračenjem bilo koje relevantne granične vrijednosti ili pomoću drugih kriterija za naseljena područja i za glavne ceste kao i za željezničke pruge. Sljedeći set podatak prijavljuje se Europskoj komisiji tijekom siječnja 2014. godine. Trenutno je situacija po podacima koje imam takva da postoji šansa da koncesijsko društvo auto-cesta Zagreb-Macelj napravi akcijski plan do 18.7.2013. godine, dok je grad Rijeka započeo sa ažuriranjem strateške karte buke i izradom akcijskog plana sa željom da napravi draft akcijskog plana do 18.7.2013. Grad Osijek planira završetak strateške karte buke za kraj kolovoza, te akcijski plan ne može biti gotov prije sredine 2014. godine. Grad Zagreb je započeo izradu strateške karte buke prošli tjedan s rokom izrade od 9 mjeseci, te je za očekivati kraj izrade negdje u siječnju 2014. Grad Split je imao tijekom ožujka 2013. natječaj za izradu strateške karte buke, ali nije odabran ponuđač jer nije pristigla ni jedna ponuda. Iz navedenog je vidljivo da prema sadašnjem trendu postoji šansa da gradovi Zagreb, Rijeka, Split i Osijek kao buduća središta naseljenih područja naprave strateške karte buke te da se tijekom razrade akcijskih planova područje proširi u skladu sa zahtjevima direktive te da se na neki način napravi mekana tranzicija. Iz svih podataka koje imamo vidljivo je da do siječnja 2014. kada Republika Hrvatska mora poslati konačne podatke o izrađenim akcijskim planovima zaštite od buke, za sve aglomeracije, glavne ceste i željezničke pruge moraju biti provedene sljedeće aktivnosti: izrađene strateške karte buke za sve aglomeracije, glavne ceste i željezničke pruge za ocjensku godinu 2011., provedenu javnu raspravu o rezultatima strateške karte buke za sve aglomeracije, glavne ceste i željezničke pruge, izraditi scenarije akcijskih planova zaštite od buke za sve aglomeracije, glavne ceste i željezničke pruge itd., Proučavajući dosadašnje dokumente vezane za zaštitu od buke uvijek je bilo navedeno da ne postoji sustavno upravljanje podacima o buci na području Republike Hrvatske. Ono što me zabrinjava, a što ću dalje elaborirati kroz promjene ovih članaka je da mi je vrlo nelogično da Ministarstvo zdravlja ovim prijedlogom u potpunosti zanemaruje štetan utjecaj buke na ljudsko zdravlje jer se dobar dio izvora buke stavlja izvan odredbi zakona i izbacuju se sustavne mjere za 2/3 stanovništva Republike Hrvatske. Ako uvodimo obvezu za gradove preko 250 000 stanovnika onda je to 1/3 stanovništva Republike Hrvatske. A što je sa ostalima? Posebno ako to gledamo u kontekstu da sve zemlje članice Europske unije do 31.12.2012. su morale izraditi strateške buke za aglomeracije s preko 100 000 stanovnika. Mi članak 7. mijenjamo na način da je to za više od 250 000 stanovnika, a da bismo istovremeno rekli da je naseljeno područje i to u članku 3. zaokruženi dio teritorija jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave s više od 100 000 stanovnika. Dakle s jedne strane obvezujemo gradove koji imaju više od 250 000 stanovnika, a to je grad Zagreb, Split, Rijeka, da izrade strateške karte buke i akcijske planove, a s druge strane definiramo što je to naseljeno područje. Zbog čega se ne vodimo aglomeracijskim područjem mislim da bi bilo vrlo logično, recimo ako imamo cijelo područje od Rijeke pa idemo prema Opatiji, Matuljima, Kastvu, Rijeci, Viškovu, Čavle od Kostrene to je sve gusto naseljeno područje, a obveza je izrade strateške karte buke samo za Rijeku. Šta je sa ostalim stanovnicima tog naseljenog područja? Ili recimo splitskog područja, grad Split ima obavezu napraviti stratešku kartu buke, a zračna luka je u Kaštelima, a počevši od Trogira pa do Splita praktički nema malog područje u kojem nije naseljeno, a isto se odnosi i na Zagrebačku županiju kojoj pripadam pa smatram da bi trebalo se obuhvatiti cijelo područje od Samobora, Zaprešića, Zagreba, Velike Gorice, Dugog sela jer je to ustvari sve naseljeno područje. I završit ću sa onim dijelom koji me ustvari ponukao da proučim ovo cijelo područje, a to je izbacivanje buke zrakoplova iz Zakona o zaštiti od buke. Kako je moguće da Zakon o zaštiti od buke ne odnosi se na buku od zrakoplova ako dio odredbi u Zakonu o zračnom prometu u dijelu odredaba u Zakonu o zračnom prometu ne postoji nijedan podatak o dopuštenim razinama buke i kao takav nije namijenjen zaštiti od buke stanovništva, već je to prepušteno upravljanju zračnim lukama. Smatram da je potrebno posebno naglasiti da se u području buke niti u jednom propisu, dakle nije to samo što se tiče nas, niti u jednom propisu Europske unije ne spominju dopuštene razine buke od pojedinih izvora buke što se tiče zračnih luka i uvijek je ta odluka prepuštena nacionalnom zakonodavstvu. Tim više smatram da ako već nije obuhvaćeno Zakonom o zračnom prometu da se nikako nije moglo dogoditi da taj dio stvaranja buke ne ostane u domeni Ministarstva zdravlja, jer paradoks koji je u Zakonu o zračnom prometu je taj da se odredba o zaštiti od buke Zakona o zračnom prometu odnose na zračne luke s preko 50 000 operacija, a takvih u Hrvatskoj nema. Dakle i ono što Zakon o zračnom prometu o toj domeni predviđa takve situacije u Republici Hrvatskoj nema, a Ministarstvo zdravlja smatra da niti proizvođenje te buke ne bi trebalo biti u domeni Ministarstva zdravlja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.